Той тактично искаше да отмине това нещо - всеки, който се изказва, първо да се съобрази с това, което е говорил преди две години. На тази дата е разглеждан Законът за изменение и допълнение на генно модифицираните организми, като за мен са застъпени и явни лобистки интереси от депутати от Коалиция за България. Защо мисля така? Господин Захари Георгиев, който и сега е депутат в това Народно събрание, казва: „Използването на генно модифицирани сортове памук, устойчиви на суша и на хербициди, както и сортове, които не се нуждаят от окопаване, би увеличило добива на памук и би се отразило благоприятно на памукопроизводството в България.” Нататък: „От Министерството на земеделието и продоволствието подкрепиха по принцип законопроекта и отправиха препоръка, забележете, да бъде подложено на разглеждане отпадането на целия чл. 79, като, като, вместо изрични принципни забрани, се приеме философията на европейското законодателство за разглеждане и преценка всеки случай поотделно.” Това не са думи на нашата

„Както стана ясно, с този законопроект растението памук да бъде извадено от забранителния списък за освобождаване от Закона за ГМО, както и да бъде намалена буферната зона – искам всички да го чуят много добре

Аз мога да уверя всички журналисти, че в партия ГЕРБ няма никакви лобистки интереси. И ако се забавихме досега с разглеждането на този закон, това е само защото искахме разговори с неправителствени организации, широка обществена дискусия, след което самите ние да си изясним, защото както аз, така и много колеги, попадайки в тази обстановка, нямахме понятие за какво става дума. Аз не бях и чувал за ГМО, а всички вие много добре знаете за какво става дума.

(ДПС): Уважаема госпожо председател, уважаема госпожо министър, уважаеми колеги! Всъщност бях дал заявка за за процедурно предложение, но ми давате думата за изказване и ще се огранича в процедурата по предложението да се ориентираме към гласуване. Уж постигнахме съгласие по този наистина фундаментално важен текст от закона и отново се разгоря спор за наследството, разгоря се спор за това кой какви заслуги в кавички има, за да стигнем до днешните разгорещени дебати. Мисля, че има една мъдрост, с която бихме могли да се съгласим: „Всичко е било за добро, щом добър ще и краят!” – казваше един гениален драматург. И все пак имаше нужда от тези разисквания, защото ако трябва да избираме постигането на същия резултат с или без разисквания, може би имаше много голяма логика да стигнем до днешното общо решение, което се очерта като изказвания на ораторите от различни парламентарни групи. По-добре е, че стигаме до това общо решение след разисквания, може би, за да не се изкуши никой в перспектива от десетина година да посяга на този консенсус, който се очертава в залата на 41-то Народно събрание. Ако наистина няма други аргументи „за” или „против” онази редакция, около която 41-то Народно събрание се обединява, аз предлагам без по-нататъшни опити за експлоатиране на политическите дивиденти от това общо съгласие

Макар че господин Местан е прав, все пак бях заявил своето изказване преди направеното предложение. Съгласен съм, че наличието на политическо съгласие в Народното събрание по всеки един въпрос не би трябвало да бъде експлоатирано политически. Само че след като беше експлоатирано почти един час от лявата страна, извинявайте, сега изведнъж да прекратим експлоатацията. Знам, че винаги сте били против експлоатацията, това си ви е политическа идея, идеология. Това, което искам да кажа, Това, което искам да кажа, е следното. Впечатлен бях от думите на господин Станишев, който каза, че имало политически и лобистки натиск в предното правителство това да бъде осъществено. Сигурно не само това, а може би и много други въпроси. Но трябваше тогава да го кажете, господин Станишев. Когато бяхте министър-председател, трябваше да кажете, че има такъв натиск, а не да го признавате чак тогава, когато сте в опозиция. Казвайте истината навреме, а не тогава, когато е минал доста дълъг период. Причината да взема думата беше не не да направя процедурно предложение, а по-скоро да предупредя всички в залата. Вярвам, че не съм само аз, който е забелязал въпроса след политическото съгласие за оставането на чл. 79 във вида, в който съществува в момента в закона, в § 75, с който се отменя чл. 133, трябва също да го отменим, тоест да остане чл. 133, защото в него са наказанията за неспазване на чл. 79. Просто да не пропуснем това нещо при по-нататъшното гласуване. Благодаря ви. ПРЕДСЕДАТЕЛ процедура Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги народни представители! Наистина след като постигнахме консенсус по отношение на чл. 79, предлагам да остане да остане в сила и действащият в момента § 4 от Допълнителните разпоредби, който е изцяло в контекста на дискусията и консенсусната позиция, която имаме. Ако е необходимо мога да представя текста на § 4 от Допълнителните разпоредби: „(1) На територията на страната се забранява извършването на генетични модификации с маслодайна роза, лозя и тютюн с изключение на научните изследвания при условията и по реда на Глава трета. (2) Забранява се освобождаването в околната среда и пускането на пазара на генетично модифицирани животни.”

систематично тогава, когато стигнем до него. Вашето предложение ще го отбележа и подложа на гласуване.

Уважаема госпожо председател, искам само да кажа, че предложенията на господин Шарков и господин Чакъров са изключително коректни и ние ги подкрепяме. (Реплики от КБ.) Както искате, така го разбирайте – реплика, процедура. Благодаря ви. Подкрепяме предложението.

Благодаря, уважаема госпожо председател. Вземам думата, за да кажа няколко думи по отношение на това, че преди да влезе господин Велчев се е упражнявал в красноречие на тема: „Промяна на позиции за генно модифицирани организми”.

почетете в посоката за генно модифицираните организми и за памука, щяхте да разберете, че памукът няма аналог в природата в свободен вид и въобще природата не е застрашена от генни модификации на памука. Освен това щяхте да разберете, че няма памук в света, който да не е генно модифициран, че няма памук, който внасяме за нашата текстилна индустрия от Египет, Казахстан или откъдето и да е, който да не е генно модифициран. Това предложение за промяната в този закон беше направено от Българския институт по памука, за да може да се защити родното производство на памук и да се намали вносът му по отношение на българските текстилни предприятия, но това вас видимо не ви интересува и не само това, изобщо тази тема ви е много далечна. (Реплики Господин Георгиев, това беше изказване. Вие не заявихте лично обяснение, поради което има право на реплики. Заповядайте за реплика, Както и да извъртате нещата, в тази стенограма явно пише, че вие искате отмяната на чл. 79.

му е пречила Светата инквизиция да работи. Благодаря.

чл. 79, който защитаваше и памука и другите традиционни култури, беше в закона. Правителството внесе проект, за да отмени този чл. 79, а ние с господин Божинов, с господин Чакъров и много други искахме този чл. 79 да се запази

не за това иде реч. Аз защитих преди малко производството на хибридни сортове на памука, който като растение няма свободен аналог в природата и така или иначе ние всеки ден се сблъскваме с неговите форми. Това защитих аз, а не ми казвайте, че съм защитавал нещо, което е свързано с храните. Такова нещо тогава не съм защитавал. Господин Велчев, Вие

Първо, сериозна корекция към изказването на господин Лютви Местан и господин Станишев. Дебатът не е приключил. Член 79 и чл. 80 са важните. Ако те бъдат приети, ако се приемат и редакциите, които господин Тошев направи, да, проблемът отпада, но вие направихте едва ли не финални изказвания. Не е моментът сега за финални изказвания. Тези два члена трябва да бъдат приети така, че да бъдат максимално рестриктивни, защото чухме много думи от тази трибуна, но основното е, че чл. 79 на практика брани традиционните български култури – тютюн, лоза, маслодайна роза, пшеница, зеленчуци и овощни култури. Това са традиционни предимства за България. Това, което разбрахме от изказването на господин Станишев, е, че той е бил подложен на лобистки натиск. Извадете стенограмите, господин Станишев, да ги видим тези лобисти. Помогнете на Четиридесет

И затова, колеги, един от най-важните изводи през последните месеци е, че България има своите конкурентни предимства - това са биопроизводствата, и те дразнят много хора, най-вече извън България. Но ние не можем да се откажем от това, което имаме – от нашата сила стотици години. Надявам се, след като този дебат бъде затворен, след няколко месеца, когато се промени европейската директива, да можем да приемем закон с един единствен член:

Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги, уважаема госпожо министър! Вземам думата по два въпроса. Няма да говоря като вносител на предложението, което сме направили с моята колежка Екатерина Михайлова и което всъщност се приема със запазване на текста на чл. 79, а впоследствие ще имаме разисквания и по чл. 80. Искам все пак да кажа тук, от тази трибуна, че трябва да бъдем доволни и да изразим нашето уважение към това, че както министърът, така и Парламентарната група на ГЕРБ, приеха едно предложение, което е в интерес на здравето на българските граждани и в интерес на българската околна среда. Съжалявам много, че Парламентарната група на Коалиция за България превърна парламентарната трибуна в едно дефиле на политици, които говориха почти по всичко друго, но не и по състава на чл. 79. Преди да завърша, понеже в крайна сметка от тази трибуна трябва да се казват истините, искам да се обърна към господин Станишев. Той каза, че позицията в България е била консенсусна от 2001 г. досега. Очевидно той имаше предвид двете управления, двете правителства, в които видимо или скришом участваше БСП. Искам да припомня, че всъщност позицията на България по генно модифицираните организми, и мисля, че господин Божинов ще потвърди това, беше формирана през 2000 г., когато на 23 февруари в Картахена беше гласуван Протоколът по биологичната безопасност. Само няколко месеца по-късно, на 1 август в “Държавен вестник” беше публикувана ратификацията от страна на Народното събрание, което всъщност постави България в списъка на страните, които защитават биологичната безопасност. Това е истината. Аз съм присъствал на заседанието на Комисията по околната среда, която тогава беше ръководена от господин Лъчезар Тошев. Именно тогавашното мнозинство от Обединените демократични сили в управлението на господин Иван Костов

запазване на чл. 79, което... Господин Корнезов, как се гласуват предложенията в зала, по кой ред? От последно направеното предложение

към повече от 10-15 народни представители, направили коректно предложение, а то е – да отпадне § 55, гласуваме това предложение - подкрепяме го, предложението на господин Алексиев се изпълнява автоматично, изпълнява се и другото, че от последното заседание на комисията ние вече имаме не нов текст на чл. 80, а редакция на чл. 80. Значи двата члена остават, чл. 79 не го пипаме, аз оттеглям моето предложение за отпадане на думите „пускане на пазара” и няма да го гласувате, чл. 79 си остава. След това гласуваме новата редакция на чл.

Подлагам на гласуване предложенията на народните представители Лъчезар Тошев; Искра Михайлова; Петър Курумбашев; Георги Божинов; Джевдет Чакъров и Тунджай Наимов;

този § 55 да отпадне. Това предложение не е подкрепено от комисията. Гласуваме предложенията на тази група народни представители – за отмяна на чл. 79 и чл. 80. Тяхното предложение е да отпадне § 55 по вносител, който предвижда чл. 79 и чл. 80 да се отменят. Гласували

(КБ): Благодаря Ви, госпожо председател. Предполагам, че не само аз съм учуден от това гласуване. След толкова дебати и всички, които се изказаха и от ГЕРБ, и от всички парламентарни групи за отпадане на § 55, включително и господин Алексиев, как така стана, че гласувахме обратното?

Подлагам на прегласуване предложенията на народните представители, които изброих поименно, за отпадане на целия § 55, който включва два текста – чл. 79 и чл. 80. Гласували

Отменям гласуването, тъй като народни представители от Коалиция за България не са успели да гласуват. Подлагам на прегласуване предложенията на групите народни представители, които прочетох – за отпадане на § 55, който включва отмяна на чл. 79 и 80.

Подлагам на гласуване предложение на народните представители Константин Язов и Александър Алексиев. Оттегляте предложението предложение от народните представители Георги Божинов, Петър Курумбашев и Меглена Плугчиева-Александрова за създаване на нов § 55а със следното съдържание:

Оттегля се и предложението на народните представители Джевдет Чакъров и Тунджай Наимов. Комисията

Ясно ли Ви е? Моля, гласувайте направеното предложение на комисията в § 58 чл. 79 да бъде отменен. Гласуваме предложението на комисията.

от господин Язов: повторно гласуване на § 58. Предложението на комисията е чл. 79 да бъде отменен.

председател, след толкова много емоции е нормално да се допусне този пропуск. Ако погледнете доклада на комисията – първият, на страница 40, целият набор от предложения, както и нашите гласувания, не завършват с категорично становище по отношение на § 55 на вносителя. Комисията ни е предложила

на вносителя. Ако бяхме подходили честно към процедурата и проблема, щяхме да го отменим, щеше да остане чл. 79 и сега щяхме да гласуваме новата редакция на чл. 80. Но в резултат на всички тези изпълнения

Изложеното от Вас е некоректно, тъй като не кореспондира с доклада на комисията. Ако това беше вярно, в § 58 от доклада на комисията следваше да се вземе отношение по двата текста на § 55 по вносител, където се визират текстовете на чл. 79 и чл. 80. Комисията обаче е разделила

отношение на предложенията на народните представители Язов и Алексиев, че се отменя параграфът, току-що го отменихме. Комисията прави предложение по общия § 55. След това вкарвате § 55а и връщате чл.

§ 55 на вносителя на два параграфа: § 55 със съответна номерация § 58 и § 55а, който получава номерация § 59. параграф се отнася за чл. 79, а вторият визира чл. 80. Ако бяхте оставили Народното събрание да продължи, самият Вие щяхте да разберете, че сега предстои да обсъждаме чл. 80.

След проведените дебати и на допълнително заседание в допълнителния доклад към доклада за второ четене на Законопроекта под ІІІ комисията комисията предлага създаването на § 55а, който става § 59, и предлага следната редакция за § 59: „§ 59. § 59: „§ 59. Член 80 се изменя така: „Чл. 80. Забранява се освобождаването на генетично модифицирани организми по реда на Раздел Четвърта, и отглеждането на генетично модифицирани организми по реда на чл. 71 в границите на защитените територии и защитените зони от националната екологична мрежа по смисъла на Закона за биологичното разнообразие,

Благодаря, госпожо председател. Уважаема госпожо министър, уважаеми народни представители! Този текст е ключов за прилагането на Закона за генетично модифицираните организми, тъй като той въвежда териториални забрани. Но бих искал да предложа една редакция на този текст, която да гласи: „§ 55а. Член 80 се изменя така: „Чл. 80. Забранява се всякакво отглеждане и освобождаване в околната среда на ГМО, включително по реда на Раздел ІІ и Раздел ІІІ от Глава четвърта на този закон в следните територии: 1. в границите на защитените територии по Закона за защитените територии и в границите на защитените зони от Националната екологична мрежа по смисъла на Закона за биологичното разнообразие; 2. на отстояние по-малко от 30 км от границите на териториите по т. 1; 3. на отстояние по-малко от 10 км от стационарни пчелини, регистрирани по реда на Закона за пчеларството; 4. на отстояние по-малко от 7 км от площи с биологичен начин на производство на селскостопанска продукция; 5. на отстояния по-малки от тези, посочени в Приложение № 2, по отношение на площи с традиционен начин на производство.” Вие смятате, че това са редакционни поправки? ЛЪЧЕЗАР ТОШЕВ: Смятам, че са редакционни поправки, тъй като ние вече гласувахме някои отстояния за пчелини при освобождаване в околната среда и за биологичното производство отстояние. Но тук бихме искали да забраним и отглеждането, а не само освобождаването в околната среда. Отглеждането е процедура по реда на пускане на пазара. Това е Раздел ІІІ от закона. Министерството на околната среда и комисията приеха да се позоват на чл. 71, който се занимава със създаването на един регистър – в Министерството на земеделието и храните се създава и поддържа в електронен вид публичен регистър на площите, засети с генетично модифицирани растения и пр. Това е регистър за информация, там се записва Но в чл. 67, ал. 1, т. 6 трябва да се запишат изискванията към потребителите на продукта в случаите на ГМО, които се отглеждат. Ето – терминът „отглеждане” се е появил тук. Този закон има много недостатъци и един от тях е терминологията, но тъй като той е записан в чл. 67, ал. 1, т. 6, смятам, че както сме процедирали по въпроса с освобождаването в околната сред, който е Раздел ІІ на Глава четвърта, така можем да постъпим и тук. по отношение на пчелините смятам, че всички се обединихме около едно обещание, което дадохме на пчеларите, че ще гарантираме в 10-километровата зона около пчелините да няма отглеждане на генетично модифицирани организми, нито освобождавани в околната среда, нито пускани пазара. Тоест никакви, за да може техният мед да бъде чист от ГМО и когато се направи тест, да няма вътре ГМО, който би могъл да постъпи от цветния прашец на растенията, защото в меда има и цветен прашец и при теста да се окаже, че е положителен. И тогава те няма да могат да го продават. Ние сме поели такъв ангажимент към пчеларите, записали сме го по отношение на освобождаването, но не и по отношение на отглеждането. За да не окаже, че нищо не сме свършили, смятам, че този текст също трябва да бъде допълнен с тези допълнителни отстояния. Що се отнася до отстоянието,

Мога да го развия и за всяка една от точките, но смятам, че са редакционни поправки. Първо, в текста на комисията няма позоваване на Закона за защитените територии. Защитените територии в България са национални паркове, природни паркове, паркове, поддържани резервати, защитени местности, които са описани в този закон. В текста на комисията се цитират защитените територии и зоните от Националната екологична мрежа по смисъла на Закона за биологичното разнообразие. Тази поправка трябва да бъде нанесена. Това е отнася и за отстоянията от 30 км от границите на защитените територии. Това е второто предложение. Комисията по предложение на господин Язов е включила да има и това отстояние в текста на чл. 80 от границите на защитените територии, но не е включила останалите две предложения – за пчелините и за биологичния начин на производство. За да можем да съгласуваме това, което гласуваме с вече приетите текстове, би трябвало да хармонизираме този текст с идеята, която получи пълна подкрепа и в комисията, и в Народното събрание от всички парламентарни групи, че тези въпроси трябва да се уредят. Затова смятам, че те могат да бъдат разгледани като редакционна поправка, няма да има проблем от това. Напротив, смятам, че по този начин ще свалим проблема, възникнал със Закона за генетично модифицираните организми от дневния ред на обществото. Иначе нещата ще останат отворени и ще трябва да продължим борбата, за да можем да нанесем съответните гаранции и в пускането на пазара, които в момента не са включени. Затова се надявам да получим подкрепа от Народното събрание за тези предложения, за да можем най-после да приключим с този конфликт, който беше породен не по наша вина със Закона за генетично модифицираните организми. Благодаря.

Уважаема госпожо председател, уважаема госпожо министър, уважаеми дами и господа народни представители! Първо, да разведрим малко обстановката и да ви кажем, че господин Тошев няма конфликт на интереси, защитавайки пламенно пчеларите, тъй като той по време на обсъжданията в комисията заяви, че е алергичен към меда. В този ред на мисли мога да ви кажа, че аз имам конфликт на интереси. на интереси. Ако говорим за предложението на господин Тошев, трябва да ви кажа, че формално може да не го разглеждаме просто като редакционно предложение, тъй като то е направено устно от него. На последното заседание, което имахме в петък, то беше направено и беше подложено на гласуване. Това, което искам да изразя от името на Парламентарната група на Коалиция за България, е, че ние подкрепяме предложението на господин Тошев и призоваваме и останалите народни представители да се присъединят към тази наша подкрепа. Благодаря ви.

Няма. Дебатът е закрит. В хипотеза сме на предложение на комисията за редакцията на чл. 80 по § 59, която се съдържа в допълнителния доклад, и предложението, което беше направено от господин Тошев като редакционно. Разбрахме, че то се подкрепя,

не можем да слагаме каквито и да е епитети и прилагателни. Текстът на чл. 80 в доклада на комисията е „Забранява се освобождаването на ГМО”.

Забранява отглеждането и освобождаването в околната среда на ГМО, включително по реда на Раздел ІІ и Раздел ІІІ от Глава четвърта на този закон в следните територии: 1. в границите на защитените територии по Закона за защитените територии и в границите на защитените зони от Националната екологична мрежа по смисъла на Закона за биологичното разнообразие; 2. на отстояние по-малко от 30 км от границите на териториите по т. 1; 3. на отстояние по-малко от 10 км от стационарни пчелини, регистрирани по реда на Закона за пчеларството; 4. на отстояние по-малко от 7 км от площи с биологичен начин на производство на селскостопанска продукция; 5. на отстояния по-малки от тези, посочени в Приложение 2, по отношение на площи с традиционен начин на производство.”

отпадне. Комисията подкрепя предложението. Предложение от народните представители Георги Божинов и Петър Курумбашев - § 68 да отпадне. Комисията подкрепя предложението. Предложение от народните представители Джевдет Чакъров и Тунджай Наимов - § 68 да отпадне. Комисията подкрепя предложението. Предложение от народните представители Екатерина Михайлова и Иван Иванов - § 68 да отпадне. Комисията подкрепя предложението. „Комисията не подкрепя текста на вносителя и предлага § 78 да отпадне”. Ние виждаме

не подкрепя текста на вносителя и предлага § 78 да отпадне”.

Постъпило е предложение на народните представители Костадин Язов и Иван Алексиев да се създаде нов § 56а с последваща номерация. Комисията подкрепя по принцип предложението за създаването на § 56а, който става § 60, и предлага следната редакция: „§ 60. Член 82 се изменя така: „Чл. 82. (1) При наложена забрана в друга държава – членка на Европейския съюз, основана на предпазната клауза, министърът на земеделието и храните, позовавайки се на получената информация, започва процедурата по чл. 75. (2) Министърът на земеделието и храните и министърът на околната среда и водите прилагат предпазната предпазната клауза и за традиционните видове от изключителна стопанска значимост за България, определени в § 1, т. 40 от Допълнителните разпоредби.” ПРЕДСЕДАТЕЛ

Това, което преди малко беше прочетено от народния представител Цветан Цветанов, не може да бъде подложено на гласуване като редакционна поправка. Има ли

Предложение от народните представители Георги Божинов и Петър Курумбашев - § 57 да отпадне. Предложението е оттеглено. Предложение от народните представители Джевдет Чакъров и Тунджай Наимов - § 57 да отпадне. Предложението е оттеглено.

Гласували 94 народни представители: за 93, против няма, въздържал се 1. Предложението е прието.

По § 61 са постъпили: Предложение от народния представител Лъчезар Тошев. Предложението е оттеглено. Предложение от народните представители Георги Божинов и Петър Курумбашев. Предложението е оттеглено.

Джевдет Чакъров и Тунджай Наимов. Предложението е оттеглено. Предложение от народните представители Екатерина Михайлова и Иван Иванов. Благодаря, господин Иванов – предложението се оттегля сега в залата. Комисията подкрепя текста на вносителя за § 60, който става § 64.

Предложение от народните представители Георги Божинов и Петър Курумбашев – в § 62 т. 1 да отпадне. Комисията подкрепя предложението. Предложение от народния представител Искра Михайлова – в § 62 т. 1 да отпадне. Комисията подкрепя предложението. Предложение от народните представители Джевдет Чакъров и Тунджай Наимов – в § 62 т. 1 да отпадне. Комисията подкрепя предложението. Предложение от народните представители Екатерина Михайлова и Иван Иванов – в § 62 т. 1 да отпадне. Комисията подкрепя предложението.

Няма. Ще подложа на гласуване параграфите: 63, който става 66; 64, който става 67; 65, който става 68; 66, който става 69; и 67, който става 70. Моля народните представители да гласуват.

По § 56 има постъпило предложение на народния представител Лъчезар Тошев - § 56 да отпадне. Комисията подкрепя предложението. Предложение на народните представители Георги Божинов и Петър Курумбашев – § 56 да отпадне. Комисията подкрепя предложението. Предложение на народния представител Джевдет Чакъров и Тунджай Наимов – § 56 да отпадне. Комисията подкрепя предложението. Предложение на народните представители Екатерина Михайлова и Иван Иванов – § 56 да отпадне. Комисията подкрепя предложението.

До 31 януари длъжностните лица представят съответно на министъра на околната среда и водите или на министъра на земеделието и храните доклади за извършените през предходната година проверки по ал. 1 и резултатите от тях.”

По § 71 има предложение на народните представители Джевдет Чакъров и Тунджай Наимов – параграфът да отпадне. Предложението е оттеглено.

По § 72, който третира членове 133 и 134 с предложение да бъдат отменени,

предложение на народния представител Искра Михайлова – § 72 да отпадне. Комисията подкрепя по принцип предложението. Има предложение на народните представители Екатерина Михайлова и Иван Иванов – § 72 да отпадне. Комисията подкрепя по принцип предложението. предложение на народните представители Костадин Язов и Иван Алексиев, което е оттеглено. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя за § 72, който става съответно параграфи 75 и 76 и предлага следната редакция: „§ 75. Член 133 се отменя.” Тук бих искала да направя едно пояснение. Малко по-рано в дебатите беше направено предложение този текст да отпадне, чл. 133 да остане в текста на закона във връзка със запазването на чл. 79. Ще помоля за процедура за гласуване, за да бъде съхранен чл. 133, както беше направено предложението.

„Чл. 134. Който наруши разпоредбата по чл. 80 или не изпълни задължение по чл. 82, се наказва с глоба от 300 000 до 1 млн.

да направим изменение в чл. 134: „Който наруши разпоредбите на чл. 79 и чл. 80 или не изпълни задължението по чл. 82, се наказва с глоба от 300 000 до 1 млн. лв.”

Благодаря, господин председателю. Уважаеми народни представители, във варианта, предложен от комисията, е изпусната имуществената санкция, която е в основния текст. Това са глоби за физически лица и имуществена санкция за фирми - юридически лица, а в чл. 79 и чл. 80 става въпрос за отглеждане на генно модифицирани организми, което може да се извършва както от физически лица, а по-често и най-вероятно от фирми – юридически лица. Затова трябва да си остане текстът: „глоба и имуществена санкция”.

Благодаря Ви, господин председател. Всъщност, уважаеми колеги, аз съм съгласен с идеята за това нарушенията по чл. 79 и чл. 80 да бъдат разписани на едно място. Не знам доколко юридически е издържано две различни нарушения да отидат в една санкция. Но запазването на нарушенията по чл. 79, санкцията по чл. 79 трябва да остане, тъй като ние оставихме този текст за чл. 79. Единствено редакционното ми предложение, тъй като това са едни от най-големите санкции или глоби, в зависимост от това на кого се налагат, разстоянието между 300 000 и 1 млн. лв. е изключително голямо. Това винаги поражда възможности за корупционни практики. Затова предлагам редакционно – да вдигнем долната граница и да бъде: „от 500 000 до 1 млн. лв.”

Само една реплика, господин Шарков. Този размер на глобите не е само в този текст на законопроекта. Той е въведен във всички текстове на законопроекта и умишлено е запазена тази разлика между 300 000 до 1 милион в зависимост от установяването на размера на нарушението. Едно такова предложение с промяна на размера на глобата в този текст би довело до промяна на размера на глобите във всички последващи текстове, включително и в главата „Гражданска отговорност”, когато става дума за размер на глоби. Искам да репликирам, че това няма да бъде редакционна забележка само към този текст, а ще доведе след себе си до много промени.

винаги сме отстоявали тази позиция. Това коментирахме в момента, че вдигането на долната граница винаги е нещо, което предпазва от осъществяването на корупционни практики. Аз съм за това да да бъдат вдигнати долните граници. Дали ще бъдат разписани тук или не?! Най-големият въпрос, който стои, уважаеми колеги, е: има ли до момента наложени подобни санкции? Аз съм убеден, че няма наложени такива санкции. Въпросът е оттук нататък да има сериозен контрол и наистина да има такива санкции, които да предпазват българските граждани. Ако наистина искаме да пазим и природата, и земеделието, и да развиваме биологичното земеделие, да вдигаме навсякъде долната граница и да стане навсякъде 500 000 до 1 милион” и въпросът е по-лесно решим, според мен. Благодаря Няма. Госпожо Михайлова, Вие в § 75, за чл. 133, направихте процедура.

Да, направих такова предложение. Тоест напомних на уважаемите народни представители, че така формулираното предложение на комисията е било формулирано във връзка с отпадането на чл. 79 от сега действащия закон. При запазването на чл. 79, както ние вече гласувахме, трябва да бъдат запазени и санкциите, предвидени в чл. 133, които са във връзка с нарушения по чл. 79. Ние имаме две възможности – или да запазим чл. 133, което означава да не бъде прието предложението на комисията и чл. 133 да се запази,

Благодаря Ви, господин председателю. Призовавам народните представители да подкрепят решението на комисията относно § 75 – да отменим чл. 133, и да приемем подкрепата по § 76 с измененията, които се предлагат от председателя на комисията и господин Тошев. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЪЧЕЗАР ИВАНОВ: Затова, уважаеми народни представители, ще подложа на гласуване

Да се надяваме, че съм се ориентирала в предложенията. Подлагам на гласуване по доклада § 75 за отпадане на чл. 133 – това, което ни предлага комисията, с уговорката, че санкциите по чл. 133 ще бъдат предвидени в следващия § 76, където ще бъдат гласувани

Който наруши разпоредбата на чл. 79 и чл. 80 или не изпълни задължение по чл. 82, се наказва с глоба, съответно имуществена санкция от 500 000 до 1 000 000 лв.”

или не изпълни задължение по чл. 82, се наказва с глоба, съответно имуществена санкция от 500 000 до 1 000 Има ли някакви забележки? Подлагам на гласуване § 76 с това съдържание, което изчетох.

Предложението е оттеглено. Комисията предлага да се създаде нов § 72а, който става § 77 със следната редакция: „§ 77. Член 136 се изменя така: „Чл. 136. Който наруши наложената с решение на Министерския съвет забрана по чл. 75, ал. 1 се наказва с глоба, съответно с имуществена санкция в размер от 300 000 до 1 000

Да разбираме, че до края всички текстове са с вдигната долна граница? Подлагам на гласуване § 77 с редакционната поправка в чл. 136 граница на глобата или имуществената санкция да бъде в размер от 500 000 на 1 000 000 лв. Гласуваме!

„§ 80. Член 143 се изменя така: „Чл. 143.(1) Актовете за установяване на нарушенията се съставят от съответните длъжностни лица по чл. 115. 115. (2) Наказателните постановления се издават от съответния компетентен орган или от оправомощено от него длъжностно лице съобразно определената в Глава седма компетентност. (3) Установяването на нарушенията, издаването, обжалването и изпълнението на наказателните постановления се извършва по реда на Закона за административните нарушения и наказания. и наказания. (4) Административното наказание по чл. 134 се налага от Върховния административен съд. Административното нарушение се установява с доклад на комисия, определена от министър-председателя, който се изпраща на съда. съда. (5) Върховният административен съд разглежда делото по същество и се произнася с решение, с което налага административното наказание, или постановява, че не е налице административно нарушение.

Сумите от глоби и имуществени санкции за нарушения по този закон постъпват в бюджетите на съответните министерства в зависимост от компетентния орган, издал наказателното постановление.”

ИСКРА МИХАЙЛОВА: Моля народните представители да се обърнат към допълнителния доклад към доклада за второ четене и да обърнат внимание, че в т.

„Глава девета Гражданска отговорност Чл. 144.(1) Който, отглеждайки ГМО, причини другиму вреди от замърсяване на култури, отглеждани в съседни имоти с тези ГМО или с гените, използвани за съответната генна модификация и/или със съпътстващите ги маркерни гени, включително при установен хоризонтален пренос на гени, е длъжен да го обезщети. (2) Отговорността по ал. 1 обхваща и пропуснатите ползи, вследствие на това замърсяване. (3) Посеви на генетично модифицирани растения, отглеждани в нарушение на този закон, се унищожават за сметка на нарушителя. Чл. 145. Увредените лица по чл. 144 могат да предявят иск срещу нарушителя за преустановяване на нарушението и за отстраняване на последиците от замърсяването.” Уважаеми дами и господа, разликата между основния и допълнителния доклад е въвеждането в допълнителния доклад на една нова ал. 3 към чл. 144. Подлагам на гласуване редакцията на § 81, така както беше предложена в допълнителния доклад на комисията и както ни запозна със съдържанието му госпожа Михайлова. Гласували

Постъпило е предложение от народните представители Костадин Язов и Иван Алексиев. Комисията подкрепя предложението. Комисията, след допълнително заседание, в допълнителния доклад, който имате пред себе си, в т. V подкрепя подкрепя по принцип текста на вносителя за § 76, който става § 82, и предлага следната редакция: „§ 82. В Допълнителните разпоредби се правят следните изменения и допълнения:

б) точка 9 се изменя така: „9. „Автоклониране” е изрязване на нуклеотидни последователности от клетка на организъм, което може да бъде или да не бъде последвано от обратно вмъкване на цялата или на част от тази нуклеотидна последователност или съответен синтетичен еквивалент (със или без предварителна ензимна или механична обработка) в клетки от същия или от филогенетично близък вид, с който могат да обменят генетичен материал по естествен път”; в) точка 24 се изменя така: „24. „Пускане на пазара” означава предоставяне на разположение на друго лице срещу заплащане или безплатно. Не е пускане на пазара: 1. предоставяне на ГМО за работа в контролирани условия; 2. предоставяне на ГМО, които ще бъдат използвани единствено за освобождаване в околната среда за опитни цели в съответствие с разпоредбите на Глава четвърта,

се добавя „специфични предпазни мерки, като” и накрая се поставя запетая и се добавя „както и за осигуряване високо ниво на безопасност”;

1946/2003/ЕС от 15 юли 2003 г. относно трансграничното придвижване на генетично модифицирани организми; 35. „Износител” е износител по смисъла на Регламент 1946/2003/ЕС от 15 юли 2003 г. относно трансграничното придвижване на генетично модифицирани организми; 36. „Трансгранично придвижване” е трансгранично придвижване по смисъла на Регламент 1946/2003/ЕС от 15 юли 2003 г. относно трансграничното придвижване на генетично модифицирани организми.”; з) създават се точки 38, 39, 40, 41 и 42: „38. „Заявител” е всяко физическо или юридическо лице, което подава заявление; 39. „Заявление” е писмено подаване на информация до компетентните органи по чл. 3 в съответствие с изискванията на този закон; закон; 40. „Традиционни видове от изключителна стопанска значимост” са тютюн, лоза, маслодайна роза, пшеница и всички зеленчукови и овощни култури;

42. „Хоризонтален пренос на генетичен материал” е преносът на генетичен материал от генетично модифициран организъм в друг организъм, извършван от вируси, без човешка намеса.”

Министърът на земеделието и храните, съгласувано с министъра на околната среда и водите, със заповед, която се обнародва в „Държавен вестник”, може да допълва списъка по § 1, т.

от 26 октомври 1998 г., и на Директива 2001/18/ЕС от 12 март 2001 г. относно съзнателното освобождаване на генетично модифицирани организми в околната среда, отменяща Директива 90/220/ЕЕС.” Ако позволите, госпожо председател, една забележка. Малко по-рано беше направено предложение за запазването на § 4 от Допълнителни разпоредби. Напомням само, че то е във връзка с този текст, който предложих. След коректната Ви забележка, на стр. 50 в основния доклад

Народният представител Язов

Уважаема госпожо председател, уважаеми дами и господа народни представители! Предлагам в т. 1, буква „в”, т. 24 – определението „пускане на пазара” да го запазим същото, както е в досега действащия закон,

да отпадне § 4а с мотив, че това е предложение, което е било съответно на отпадането на чл. 79. След като запазихме чл. 79, този текст противоречи и следва да отпадне.

Дефиницията, която е записана в директивата и която ще ви прочета, гласи следното: „Пускане на пазара” означава предоставяне на разположение на трети страни срещу заплащане или безплатно.”

„Пускане на пазара” е предоставянето на продукта безплатно или срещу заплащане за първи път, при което той преминава от етапа на производство или внос към етапа на разпространение и/или използване.” „Използване” по смисъла на чл. 67, ал. 1, т. 6 от закона означава отглеждане. Тоест, ако не сме променили т. 23 – освобождаване в околната среда, и оттам изключваме пускането на пазара от нея, защото така си остава текстът: „Освобождаване в околната среда” е всяко съзнателно въвеждане в околната среда, с изключението на пускането на пазара”. Тогава под „пускане на пазара” трябва да разбираме отглеждане, а пък нямахме това за цел в този закон. Затова бих искал настоятелно да помоля господин Язов да си оттегли това предложение по отношение на

При положение че отпада чл.79. ЛЪЧЕЗАР ТОШЕВ: Член 79 е свързан с няколко стратегически култури, той не е свързан с пускането на пазара. Пускането на пазара е дефиниция. Ние казваме, че променяме този закон, за да съответства с директивата и първото, което трябваше да направим, е да уеднаквим понятията. Нашите понятия се отличават от тези в директивата, които са записани в чл. 2 на тази директива. Според мен това е нередно. Комисията е направила корекция, като приема дефиницията за пускане на пазара, която означаваше всъщност отглеждане. Защото ако ние бяхме спазили дефинициите на директивата от самото начало, нямаше да имаме тези проблеми, за които говорим досега, нямаше да има странични врати, през които да може да се промъкват генетично модифицирани организми. Не, по процедурата освобождаване, а по друг ред. Сега имаме тази ситуация и затова настоявам да се запази точка „в” от

Уважаема госпожо председател, може би за първи път по този проблем, по този законопроект ще се разминат нашите мнения с господин Тошев и то е само и единствено поради факта, че моето предложение беше тези две фундаментални понятия да се разгледат или веднага след заглавието, или веднага при чл. 26, когато започнахме да ги употребяваме. Целият закон е структуриран при това разбиране на съдържанието на понятията, което фигурира в т. 23 и 24 на действащия закон и те са употребявани с това съдържание. Ако ние бяхме разгледали предложението на господин Тошев преди т. 26 и бяхме приели тази идея и тя беше пронизала всички останали текстове, да, но аз се опасявам, че ако я приемем на този етап, може да доведе до някои вътрешни противоречия. Вижте какъв текст приехме и аз го приветствах, това е в

след освобождаването й в околната среда, може да бъде пуснат на пазара само след издаване на разрешението по реда на Раздел ІІІ от тази глава.” Значи този продукт има два пътя. Единият, както Вие казвате, връщаме го зад физическата преграда, остава си в лабораторните и регулирани условия и това не е пускане на пазара. Съгласен сте, нали? Ако той обаче тръгне в двете посоки на производство, нещо да правим от него или да бъде посадъчен материал, вече сме казали с действащия закон, че той за тази процедура ще мине по всички онези стъпала на Раздел ІІІ и няма опасение в този случай, за който Вие говорите. Защото, и с това завършвам, в действащия текст за това понятие има една разлика с това, което Вие предлагате. Там е казано, че пускането на пазара е предоставяне на продукт безплатно или срещу заплащане за първи път. Тоест, след като един път е пуснат на пазара и е нотифициран не всеки акт, с който закупуваш вече семена, или преработваш този продукт, трябва това действие да бъде предходено от сложната процедура за пускане на пазара и такъв е духът и всички текстове от това разбиране. Опасявам се,

двете понятия да вървят заедно, но в комисията е прието само едното и това е достатъчно основание на този етап да го оттеглите, а след време сигурно пак ще го ремонтираме, ще мислят след нас и ще го променят. Предлагам да го оттеглите.

Благодаря Ви, уважаема госпожо председател. Уважаеми колеги, вярно е, че предложението, което бях направил

Подлагам на гласуване направеното предложение от господин Язов в § 82 по Допълнителния доклад на комисията т. 1 за промени в § 1, буква

Налице е академична подкрепа, академиците в комисията се подкрепят.

предложението на господин Язов и господин Чакъров в т. 4 по Допълнителния доклад

това вече е факт със запазване на чл. 79 в закона. Гласуваме отпадането на т. 5.

пълния текст на § 82 по Допълнителния доклад на комисията с отпадането на буква „в” в т. 1, т. 4 и т. 5, съгласно нашите решения.

Комисията не подкрепя текста на вносителя и предлага § 77 да отпадне, тъй като текстът е отразен систематично в т. 2 на § 82. гласуване предложението на комисията за отпадане на § 77, тъй като систематично е отразен на друго място. Гласували

По § 78, който третира § 4 от Допълнителните разпоредби, има предложение от народните представители Лъчезар Тошев, Искра Михайлова, Екатерина Михайлова и Иван Иванов - § 78 да отпадне. Комисията подкрепя предложението. Комисията не подкрепя текста на вносителя и предлага § 78 да отпадне, тъй като текстът е отразен систематично в т. 4 на § 82.

че трябва да отхвърлим предложението на комисията, тъй като вече отменихме т. 4, нали така? предложението на комисията отхвърля предложението на вносителя за пълното отпадане на § 4 и намира неговото систематично място в т. 4 на § 82. Аз се обръщам към народните представители, които искаха запазването на § 4 от Допълнителните разпоредби, за редакционни предложения по този параграф.

Чакъров) което означава, че не трябва да подкрепим предложението на комисията. Тогава направете процедурно предложение без това обяснение, тъй като текстът е отразен систематично на друго място. Защото на другото място вече го отменихме.

Точка 3. Когато господин Тошев е направил неговото предложение, той изважда съдържанието на § 3 – кога „не е пускане на пазара”, и го връзва със своето предложение – кога „е пускане на пазара”.

с него вървеше и кога не е пускане на пазара, отменихме и § 3. Сега трябва, след като сме отменили неговото предложение, да си върнем съдържанието на § 3, защото той ни даваше двата случая, в които „не е пускане на пазара” движението на ГМО. Така ли е госпожо председател, или греша? Но това е § 82, който гласувахме с отмяна на § 3, което не върви така.

Този § 3 определя кое „не е пускане на пазара”.

на редакцията на § 78, както беше предложен от госпожа Михайлова: „Комисията не подкрепя текста на вносителя и предлага § 78 да отпадне”. Гласуваме предложението на комисията.

постъпило предложение от народния представител Костадин Язов. Предложението е оттеглено. Постъпило е предложение от народните представители Костадин Язов и Иван Алексиев. Предложението е оттеглено.

Отстояния на площите, засети с генетично модифицирани растения от площите с традиционен начин на производство.”

Благодаря. Имам предложение по този текст, госпожо председател. Виждате, че в таблицата първо са тези, забранени в чл. 79 култури. Тоест там не се разрешава да бъдат отглеждани генетично модифицирани култури от лоза, тютюн, зеленчукови култури, маслодайна роза, овощни култури и пшеница, а тук не само че се разрешава, но се дават и отстояния от тях. Второ, можете да сравните примерно отстоянията,

Иначе няма логика тези забранени в чл. 79 култури тук също да фигурират и да им даваме отстояния от техните генетично модифицирани аналози.

Тогава желанието на правителството беше този закон да премахне забраните по чл. 79, но парламентът реши забраните да останат. Как тогава същите видове ще фигурират и в Приложение №

чл. 79. Що се отнася до увеличаване на разстоянията с една нула, искам да обърна внимание, че тези отстояния, които са посочени тук, са предмет на много сериозна дискусия по по време на заседанията на комисията. Тези отстояния са защитени от комисията към Министерството на околната среда и водите. Те не са случайно поставени. Бяха коментирани. Действително има разлика между направените предложения, но окончателният вариант, който се предлага на комисията, е в резултат на сериозни дискусии. Аз правя обратното предложение – да запазим отстоянията, които са фиксирани в таблицата, но подкрепям предложението да отпаднат защитените от чл. 79 култури. отпадането от таблицата на следните видове растения: - в т. І – Пшеница, с минимално отстояние – цифра 1000

Отпадането се налага поради това, че са защитени видове по чл. 79.

Господин Шарков ще иска прегласуване. Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги! Правя предложение за прегласуване на направеното от господин Тошев предложение за увеличаване на тези разстояния поради две причини. Първата: не е аргумент това, че разстоянията са определени в резултат на сериозна дискусия, защото в резултат на сериозна дискусия и тези култури, които току-що отменихме, са попаднали в списъка.

Нека да го направим, защото всяко съмнение, породено в обществото, се опитваме по някакъв начин да заобиколим – всички онези процедури. Всичко хубаво, което направихме до момента – нека не създаваме ситуация, излишна според мен. Благодаря ви. Подлагам на прегласуване процедурното предложение на господин Лъчезар Тошев.

Процедура. ДОКЛАДЧИК ИСКРА МИХАЙЛОВА: Вземам думата за процедура, за да направя предложение за удължаване на работното време на Народното събрание днес до приключване на текстовете от законопроекта. Подлагам на гласуване направеното процедурно предложение.

комисията подкрепя по принцип текста на вносителя, който става § 87 със следната редакция: „§ 87. В Закона за ветеринарномедицинската дейност се правят следните изменения и допълнения:

фуражни суровини и фуражни добавки, които съдържат, състоят се или са произведени от генетично модифицирани организми; водата, предназначена за животните, като източник на замърсяване на околната среда или на пренасяне на патогенни микроорганизми и/или продукти от жизнената им дейност.”

Постъпило е предложение от народния представител Лъчезар Тошев за създаване на нов § 79а. Комисията подкрепя по принцип предложението. Има предложение на народните представители Георги Божинов, Петър Курумбашев и Меглена Плугчиева за създаването на нов § 79а. Комисията подкрепя по принцип предложението. Постъпило е предложение от народните представители Джевдет Чакъров и Тунджай Наимов за създаване на нов § 79а. Комисията подкрепя по принцип предложението. Комисията предлага да се създаде

в чл. 10 ал. 1 се създава изречение второ: „Размерът на буквите в обозначението за съдържание на ГМО в продукти съгласно чл. 4, параграф 6 от Регламент 1830/2003/ЕС

Да благодарим на госпожа Михайлова и на всички активно участвали колеги. Съобщение за парламентарния контрол на 19 март 2010 г., петък: Първи ще отговаря заместник министър-председателят и министър на финансите Симеон Дянков на три въпроса от народните представители Петър Курумбашев, Мартин Димитров и Георги Пирински и на питане от народния представител Георги Пирински. Следва отговор на министъра на земеделието и храните Мирослав Найденов, който ще отговори на два въпроса от народните представители Димитър Горов и въпроси на Лютви Местан, Алиосман Имамов, Юнал Тасим и Неджми Али. Трети ще отговаря министърът на икономиката, енергетиката и туризма Трайчо Трайков на четири въпроса от народните представители Мартин Димитров и Иван Николаев Иванов – три въпроса, и на питане от народните представители Сергей Станишев и Петър Димитров. Министърът на регионалното развитие и благоустройството Росен Плевнелиев ще отговори на четири въпроса от народните представители Иван Иванов, Димитър Карбов, Иван Костов и Корнелия Нинова. Министърът на здравеопазването Божидар Нанев ще отговори на четири въпроса от народните представители Захари Георгиев и Мая Манолова – два въпроса,